Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Reč ima narodna poslanica Jelena Kocić.Izvolite. **Jelena Kocić** Uvaženi predsedavajući, uvaženi predstavniče Visokog saveta sudstva, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je na dnevnom redu Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, što nam pruža mogućnost da se dotaknemo i teme pravosuđa kao jedne od tri grane vlasti koja je samostalna i nezavisna u svom radu.Čitajući biografije predloženih kandidata primetila sam da se radi uglavnom o mlađim osobama, da njihove kvalifikacije ispunjavaju uslove za obavljenje sudijskog posla, te se nadam da će sudijsku funkciju obavljati časno, dostojanstveno, pošteno u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije.Pred njima će se naći jedan težak zadatak, a to je da svojim radom, nezavisnošću i nepristrasnošću povrate poverenje građana u naš pravosudni sistem.Pravosuđe je za nas i dalje osetljiva tema, rak rana našeg društva, jer ni posle 12 godina od reforme pravosuđa koju je sprovodila DS naše društvo se i dalje nije oporavilo, posledice i dalje traju. Neuspela reforma pravosuđa je građane Republike Srbije te 2009. godine koštala 44 miliona evra. Te godine je oko 1.000 sudija i tužilaca ostalo bez posla jer se nisu našli na spiskovima u novoj mreži sudova i tužilaštava, bez obzira što im je Ustav i tada garantovao stalnost funkcije.I dan danas, posle toliko vremena, još uvek nije utvrđena ukupna i kompletna šteta koju je budžet Republike Srbije pretrpeo zbog odšteta isplata plata neizabranim sudijama, kao ni gubitke i probleme u zastoju zbog rada sudova i tužilaštava.Ustav Republike Srbije kaže da su sudovi samostalni i nezavisni u svom radu i da sudije sude na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, kada je to predviđeno zakonom, opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora, a da su sudije nezavisne u svom radu i potčinjene samo Ustavu. To znači da politizaciji sudstva u našoj državi nema mesta i to je jedan od prioriteta SNS - jako, samostalno i nezavisno sudstvo.Mi danas kandidate biramo na osnovu njihove stručnosti, na osnovu njihovih biografija, a ne na osnovu partijskih knjižica, kao što su to činili oni pre nas.Te 2009. godine kada je bila ta katastrofalna reforma pravosuđa ja sam upisala Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i kao i svi mladi ljudi koji su tek zakoračili u život, koji su izabrali svoja zanimanja, moje kolege i ja, mladi pravnici, do tada smo mislili da živimo u jednoj državi u kojoj je uređen pravni sistem, gde je vladavina prava i gde se poštuje najviši akt jedne zemlje, a to je Ustav. To su bila prva naša razočarenja kada smo mi na fakultetima učili jedno, obrazovali se i polagali ispite, a oko nas u praksi se dešavalo nešto sasvim drugo.Tada nam je prvi put postalo jasno da na čelu sa DS u našoj državi mi mladi nismo imali budućnost. Imali smo samo dve opcije - prva je da uzmemo diplome i da odemo iz zemlje u kojoj vlada korupcija i kriminal,

mladi u Srbiji se ne nalaze na takvoj raskrsnici, jer danas imamo odgovornu Vladu, danas imamo odgovornog predsednika koji podržava nas mlade i zalaže se da ostanemo i da budućnost gradimo u svojoj zemlji.Kada

Za razliku od perioda kada sam ja bila student, kada su ovu zemlju vodili oni drugi, oni kojima je bio važan samo sopstveni interes, koji su radili samo za svoj džep i koji se nisu zalagali za budućnost mladih ljudi i za dobrobit građana Srbije, danas je situacija malo drugačija, jer danas mladi ljudi imaju podršku ne samo države, već i grada iz koga dolaze.Zahvaljujući gradonačelniku dr Goranu Cvetanoviću koji je u Leskovcu osnovao Fond za mlade talente od osnivanja do danas preko tog fonda je nagrađeno oko 4.000 učenika i studenata za postignute rezultate i ostvarene uspehe. Sa zadovoljstvom mogu reći s obzirom da danas razmatramo Predlog odluke o izboru sudija za Osnovni sud u Leskovcu da su pojedini i kandidati koji su predloženi a u čijoj smo biografiji imali uvid upravo bili dobitnici nagrada preko ovog našeg fonda.Ja ću ukratko samo još da iskoristim priliku da se osvrnem na tu 2009. godinu i da podsetim građane Republike Srbije o tome kako su birane sudije i tužioci u Jablaničkom okrugu, odakle ja dolazim, konkretno u opštini Vlasotince, o čemu su pisali svi mediji kada je u javnost procureo dokument usled svađe nove i stare struje DS o načinu izbora sudija i tužioca. Ovde kod mene imam taj dokument gde su taksativno navedena imena sudija i tužilaca i gde su svi pojedinačno opisivani. Ovde se nalazi sa jedne strane pečat i potpis predsednika opštinskog odbora DS, sa druge strane potpis predsednika opštine Vlasotince i na ovom spisku i pored ovih imena stoji da svi oni koji su okarakterisani kao okoreli neprijatelji DS da nisu bili dostojni, odnosno da nisu podobni za obavljanje funkcija, a svi oni koju okarakterisani

vlasti DS. Te iste 2009. godine u Leskovcu sprovedena je neuspešna racionalizacija u kojoj su oko 317 zaposlenih iz lokalne samouprave ostali bez posla. Oni su ostali bez posla bez ikakvog kriterijuma, bez ocene rada samo zato jer su bili politički nepodobni, odnosno bili su neistomišljenici vladajuće partije.Te posledice osećamo i danas zbog toga što smo isplatili 300 miliona dinara iz budžeta, a za taj novac mogli smo da sagradimo najmanje 150 igrališta za decu u našem gradu.Od 2012. godine kada je SNS preuzela vlast počela je borba protiv kriminala, počela je borba protiv korupcije koja i dalje traje, koja je i dalje teška, ali naš predsednik Aleksandar Vučić je istrajan u toj borbi jer njegov cilj je da naši građani povrate poverenje u naše institucije, da povrate poverenje u našu državu. Sudstvo jeste nezavisna grana vlasti, ali sudije nikako ne smeju da zaborave da nisu nezavisni od Ustava i od zakona i da presude donose u ime naroda.Najveća naroda.Najveća zamerka koju imaju naši građani, a koja se tiče pravosuđa jeste da su sudski procesi veoma spori, da zastarevaju, da se predmeti često nalaze dugo u fiokama, pa bih ja iskoristila priliku da apelujem na sve sudije, kao i na kandidate koje ćemo danas birati, da se potrude da pravda ne bude spora i dostižna, kao što kaže naš narod, već da bude i mnogo brža i mnogo efikasnija.Srpska napredna stranka, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, će se i dalje zalagati za reformu pravosuđa i za stvaranje nezavisnog, efikasnog i samostalnog pravosudnog sistema. Sve sudije, kao i kandidate koje ćemo danas imenovati zamolila bih da poštuju načelo suđenja u razumnom roku, da svi naši građani budu jednaki pred zakonom i da najjednostavniji način dođu do svoje pravde. Takođe, svim kandidatima želim mnogo uspeha u radu.

ću pokušati da budem kratak i sažet kada govorimo o ovoj važnoj temi.Pa evo reći ću nekoliko stvari koje su po meni izuzetno važne i pre svega smatram da to što danas imamo priliku da razmatramo ovu tačku dnevnog reda i što generalno naravno Skupština Republike Srbije, može i postavljati na predlog naravno Visokog saveta sudstva, sudije razrešavati i prvi put imenovati sudije, kao što imamo priliku u ovoj debati, da kažem kao neko ko je pre 18 godina završio državni Pravni fakultet da je za sve ove, pa usudiću se, reći mlade ljude koji su danas kandidati za ove funkcije, a posle ću vam obrazložiti zašto smatram da su mladi iako su zaista u zrelim godinama, najveća čast koja može da ima neko ko je završio Pravni fakultet, položio pravosudni ispit, radio u pravosuđu i konačno došao u situaciju da ga u ovom slučaju Visoki savet sudstva predloži u najviši dom, u Narodnu skupštinu Republike Srbije kao predlog na izglasavanje. I tu praksu, i tu stabilnost koju Srbija manifestuje i kroz ovakav vid izbora, prvi put kod izbora sudija je po mom skromnom mišljenju najvažnija stvar koju treba sačuvati.Kada pogledamo biografiju ovih kandidata i kada iščitamo godišta njihova, onda mislim da teza da su oni mladi ljudi, iako su zreli možda dobno, u smislu pravosudne funkcije, što je opet i te kako kompatibilno da se prvi put biraju danas, i te kako isto važna i snažna poruka. Čitajući ove predloge, izvukao sam njihova godišta,

Ja sam 1978. godište i mogu sa pozicije nekog ko je 1978. godište, kada pogledam koliko je ovde kandidata koji su 1980. i više godište, koliko je ovo važna stvar za ove ljude i koliko je važno da ovde debatujemo upravo kao neko ko je završio ovaj fakultet, kada bi bio kandidat na ovakvu funkciju, kao što sad to osećam, ne osećam samo odgovornost, već bi se naježio u najmanju ruku. Odgovornost koja sutra čeka sve one koji dobiju podršku narodnih poslanika je najvažnija da sude i u ime prava i u ime naroda.S obzirom da je ovde bilo mnogo debata po ovom pitanju i da je u javnosti već previše da kažem, izašlo negativnosti u svemu ovome, ja ne bih svoju diskusiju osvrnuo u tom pravcu, ali mogu samo da kažem kao neko ko dolazi ispred SNS, da mi sebi nikad, niti smo dozvolili, niti ćemo dozvoliti da ono što su radili predstavnici bivšeg režima, da u jednom cugu, u jednoj ruci pometu ne samo pravosuđe i postanu politički nosioci pravosudnih funkcija već da naprave toliku štetu, a nadam se da ne tražim mišljenje a da svi oni koji relevantno razmišljaju o ovome, koji su u pravosuđu, znaju da su te posledice i te kako i danas prisutne.Jer, džaba nama manifestacija političke volje, svega ona što će raditi bezbedonosne i policijske agencije, čak i tužilaštva, ako nemamo sudije koje su spremne da presude i u efikasnom, brzom roku, u onom roku koji je zakonom propisan i koji su spremni da presuđuju i donose u ime naroda pravdu i da kriminalce i sve one koji su uradili protivzakonite stvari, što brže procesuiraju.U

bilo kakvu priču koja se tiče uticaja na bilo kog sudiju, komentara na bilo kog sudiju u smislu priče koja podrazumeva šta oni treba da rade, njihovih predmeta i svega ostalog. Nikada, nikada. Kao što nemamo u bilo kom smislu smernice koje podrazumevaju da mi nekoga treba da politički forsiramo i biramo na ovoj poziciji.Iz tog tog razloga sam ponosan što se nalazim u takvoj stranci, takvoj poslaničkoj grupi koja sebi to nikad nije dozvolila i sigurno neće nikad, zato što mi baštinimo potpuno drugačije vrednosti. I mi poštujemo vladavinu prava i radimo ove stvari upravo u tom pravcu koje podrazumevaju sve ovo što smo malopre govorili.U

Pravci i predlozi koji dolaze sa različitih adresa od Venecijanske komisije, institucija EU su svakako dobri i treba ih saslušati. Ali, mi smo ovde da uređujemo odnose koji su najbolji za Republiku Srbiju, za njene građane za njen narod da bi imali pravdu na pravi način.Primeri koji se predlažu u svakom slučaju da nose veliki znak upitnika i dileme, a to je da ovu praksu koju imamo danas sutra ukinemo i da sami na VSS ili tužilaštva sutra sudije i tužioci sami biraju, a da nama godišnje jednom pošalju ovde izveštaj koji, ako mi ne prihvatimo neće ništa značiti za njih.Dolazim i većinu svog života sam proveo u BiH. Taj primer Međunarodna zajednica, Venecijanska komisija je upravo tamo ustanovljen. Poraz takvog načina uređenja pravosuđa je vidljiv na svakom mogućem koraku. Ne iz ličnih razloga, već i racionalnih ne mogu da ne kažem da sa velikom dozom opreza u smislu te priče koja podrazumeva da idemo u ovom pravcu, treba da to sada istaknemo kao neku novu vrednost koja je evropska, koja je standard, koja je normativa

treba povesti po ovom pitanju, jer je ovo i te kako osetljivo pitanje. Jednom kada krene u tom pravcu vrlo je teško vraćati ono što imamo praksu. Iz tog razloga hoću da kažem na samom kraju ono što i te kako važno za sve nas, da podržavamo sve predstavnike pravosuđa u Republici Srbiji koji časno i odgovorno rade svoj posao. Znamo da u svakom žitu ima i kukolja i da od strane ove poslaničke grupe, od strane SNS, njenog rukovodstva, rukovodstva Republike Srbije imaju punu podršku da u skladu sa zakonom rade svoj posao. Živela Srbija.

Časne sudije, dragi građani Republike Srbije, kolibi Valjevske nahije u selu Kličevac, verujući rečima prote Mateje Nenadovića, sudile su prve srpske sudije. U tim sudovima pre toliko godina, bar kako je zapisivao Vuk u svojim zapisima – svaki čovjek je mogao i da tuži Vojvodu i on je morao doći da odgovara.Još od te kličevske kolibe na koju smo toliko kao narod ponosni, preko sudova koji su decenijama nicali i u gradovima iz kojih vi dolazite dragi poslanici, i u Kragujevcu, Užicu, Svilajncu, Jagodini, Valjevu, Šapcu, srpsko društvo je želelo nezavisnost, transparentnost, objektivnost, efikasnost. Želelo je dobre zakone, vapilo je za pravom i pravdom.Dva

ta dva veka razvoja srpskog pravosuđa Srbija je prošla kroz različite periode. Izlazila je i kao pobednica i kao poražena, ali poslednji glogov kolac

bi se poslužio mudrošću rimskog tribuna upitavši „Cui bono“ – kome korist?Doista, kome korist od potrošenih 44,4 miliona evra za neuspelu reformu? Kome korist od seta rđavih zakona koji su prethodili ovoj reformi i bili usvojeni upravo u Domu Narodne skupštine Republike Srbije?Kome korist

korist od svega toga što ste u toj nekoj srpskoj kolibi sprovodili i politiku i reformu po svojim nahođenjima i onda bi po neki rukovodilac, vaš glavni kolovođa iz kolibe izvirio, jedino što je znao u regionu da kaže jeste – izvinite?Pitam vas – kome korist od takve reforme

„izvinite“ posle takvih reformi pravosuđa dugujete Srbiji, i to onoj okrnjenoj koja je ostala posle vas. I, posle svake bolesti put ozdravljenja nije veličine milja, nego svega nekoliko centimetara.Pogledajte šta znači danas srpsko ozdravljenje. Umesto da gradimo kolibe po kojima ste vi bili poznati, danas gradimo palate u Republici Srbiji, palatu pravde u Kragujevcu koja će biti završena za mesec dana. Srbija danas gradi 22.000 kvadratnih metara, 74 sudnice, 24 kabinet sudnice. Pod jednim krovom će raditi 800 ljudi u čije ćemo znanje i veštine svakog dana ulagati, jer je ovo napokon zemlja kojoj je stalo do čoveka i do svakog građanina, kojoj je napokon stalo da razvija svoje pravosuđe.Ovo niče u srcu Šumadije, ovo niče u Kragujevcu, a pre samo dve godine smo potpuno renovirali simbol i beogradskog i srpskog pravosuđa, Palatu pravde u Beogradu, 26.000 kvadratnih metara. To je korak ka unapređenju vladavine prava.Od 2012. do 2019. godine adaptirano je, renovirano i potpuno sagrađeno više od 200.000 kvadratnih metara. Put ozdravljenja ne može da bude miljama dug, ali ovi koraci koje čini danas Srbija su svakako pozitivni, uprkos tome što imamo dovoljno prostora da još više radimo i suočimo se sa svim onim problemima koji su ostali iz prošlosti, a o kojima ću govoriti u nedeljama koje slede.Na posletku, želim da kažem da nema više vremena Srbija ni za loše, ni za prosečne narodne poslanike, ni za loše, ni prosečne ministre, nema Srbija više vremena ni za loše, ni za prosečne sudije. Ovoj zemlji, da bi oporavila svoje pravosuđe, su potrebni najbolji i ti najbolji će danas sigurno biti izabrani.Želim svojim kolegama pravnicima, časnim sudijama, srpskoj inteligenciji da poželim da rade na ponos ove zemlje i na ozdravljenje srpskog pravosuđa i neka sude onako kako smo učeni na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – ni po babu, ni po stričevima. Hvala.

mnogi da je pravosuđe rak rana našeg društva. Često ovde kada je na dnevnom redu izbor sudija ili bilo šta drugo što je vezano za sudstvo, uvek se nekako pričalo u negativnom kontekstu. To sve iz razloga zato što pojedine sudije koje su zaboravile da su sudije, pa se malo bave i politikom, malo obilaze strane ambasade, a mi, mi malo zaboravljamo one dobre sudije i malo zanemarujemo one dobre rezultate koje je naše pravosuđe dalo u prethodnom periodu.Želim da pričam o tim dobrim rezultatima zato što su ti dobri rezultati usko povezani sa izborom sudija, što je i današnja tema.Lično smatram da naše pravosuđe nije rak rana našeg društva. Zapravo, mislim da je bilo. Zašto je bilo i zašto više nije? Sada želim da napravim jedno malo poređenje u kakvom je stanju sudstvo bilo za period pre 2012. godine i u kakvom je stanju sudstvo

je prošlo više od deset godina od one čuvene i nepopularne reforme pravosuđa ne možemo nikada zaboraviti kako je u jednom jedinom danu, nazovite to kako hoćete, da li nisu prošli reizbor, dobili otkaz, smenjeni, kako god, ali činjenica je da je u jednom jedinom danu hiljadu sudija ostalo bez posla. Hiljadu vaših kolega, sudija Pantiću, je bukvalno u jednom danu iz suda izbačeno na ulicu.Poštovani građani, znam da ste puno puta čuli od mojih kolega koliko je koštala državu Srbiju ta reforma pravosuđa, ali nikada nismo pričali o tome šta je država tada u tom periodu sa tim novcem mogla da uradi. Ja ću samo kroz par primera ukazati na to.Tada u tom periodu država je mogla da obezbedi i da kupi preko hiljadu potpuno opremljenih sanitetskih vozila. Da obezbedi svaku bolnicu ili svaki dom zdravlja sa po par saniteta. Zamislite kolonu od hiljadu saniteta i zamislite kako neki od tih saniteta ide u vašu opštinu, vaš grad, u vašu bolnicu i kako spašava živote. Ili, zamislite kako u vašem mestu imate najnoviju i najsavremeniju školu sagrađenu od temelja do krova. Takvih je moglo u Srbiji da bude preko 30.Zamislite da su tim novcem lečili bolesnu decu u inostranstvu, koliko su samo života mogli da spasu, ali nisu. Nisu, zato što bahatu prethodnu vlast nije interesovalo da spašava živote, nije interesovalo da radi, da gradi i da pomaže građanima,

građani da li verujete da iznos od 44 miliona evra, koliko se priča da je državu koštala reformu pravosuđa, da li verujete da to nije konačan iznos i da se taj iznos, verovali ili ne, uvećava iz iz dana u dan. Pokazaću vam kako, a verujem da mnogi na to nisu obratili pažnju.Država svake godine plaća naknadu štete zbog povrede suđenja u razumnom roku.

stranka ima pravo od suda da traži da joj se utvrdi povreda prava na suđenje u razumnom roku. Kada su utvrdi povredu prava na suđenje u razumnom roku, stranka stiče osnov da od suda, odnosno od države traži naknadu štete.

Haos, zato što su sudije išle od suda do suda, sudski predmeti su šetali u kutijama od jednog suda do drugog suda, odlagala su se ročišta i tako unedogled, i sve to sa već postojećim milionskim predmetima koji su postojali tada u sudovima. Onda dolazimo do kašnjenja sa predmetima, sa suđenjima, sa ročištima, a samim tim dolazimo i sa ogromnim iznosima štete koje država plaća i dan-danas. Ta šteta koju država plaća i dan-danas je direktna posledica reforme pravosuđa, direktna posledica.Spremio sam ovde iznose koliko je to po godinama, neću vam čitati po godinama, ali ću vam pročitati zbirni iznos, pa vi vidite koliki su to iznosi. Dakle, država Srbija je za period od 2016. do 2020. godine na ime štete zbog toga što suđenja predugo traju, a traju zbog haosa, kako sam rekao, koji je izazvan reformom pravosuđa, isplatila

poštovani građani, na onih 44 miliona, koliko ste čuli, dodajte i ovih 4,5 milijardi dinara, pa vidite šta je sve država mogla sa tim novcem da uradi. Koliko smo mogli još da imamo i puteva i fabrika, koliko smo mogli još da imamo i bolnica i saniteta. Ove iznose država plaća i dan-danas. Plaća, i to sve zbog bahaćenja prethodne vlasti, zbog bahaćenja pojedinaca koji bi sada da se vrate da budu ponovo na čelu vlasti. Govorim, naravno, o Borisu Tadiću i Draganu Đilasu i ostalima pored njih.Kako

do 30. juna 2020. godine naše sudstvo je uspešno rešilo 1.700.000 predmeta. Tako da sada imamo iznos od 1.700.000 predmeta. Ovo je jako dobar iznos, uzimajući u obzir da se ti predmeti rešavaju sa istim brojem sudija. Dakle, nema uvećanja broja sudija. Samo sudije znaju kako je to rešavati stare, zaostale predmete, a uporedo raditi i ove nove.

godine imali smo preko 200.000 predmeta koji su trajali preko 10 godina, a danas tih predmeta više nema, odnosno ta brojka je znatno, manja.Zar ovo nije efikasnije pravosuđe i zar ovo nije uspeh? Ovo je uspeh koji je dala odgovorna vlada, na čelu sa odgovornim predsednikom Republike Srbije, donoseći zakone posle 2012. godine koji su imali za cilj, kao što sam na početku rekao, da naše pravosuđe i sudstvo bude efikasnije i bolje. Ali, jedna stvar mora da bude jasna, bez vas sudija Pantiću i brojnih vaših kolega koji savesno i pošteno rade svoj posao ovi rezultati ne bi mogli biti postignuti. Zato vama treba čestitati i zahvaliti se na tome zato što naše pravosuđe i sudstvo nije više tako crno i zbog toga što naše pravosuđe nije više rak-rana našeg društva. Iz tog razloga ja vama verujem za svaki predlog koji date, odnosno verujem svakome iz Visokog saveta sudstva, u predlog koji date za izbor za sudiju, zato što verujem da je to najbolji kandidat, a što se može videti iz njihovih ocena i izveštaja koji ste vi dali.Dolazim iz opštine Lebane. U Lebanu imamo Osnovni sud koji je mesno nadležan za tri opštine, za opštinu Lebane, Bojnik i Medveđu. Pre nešto više od godinu dana Osnovni sud u Lebanu je dobio četiri nove mlade sudije. Zaista moram da vam čestitam na tom izboru, zato što te nove četiri mlade sudije su se izuzetno dobro snašle u poslu sudije, jako efikasno, objektivno i nepristrasno rade. Ali moram da priznam i da imaju nesebičnu pomoć ostalih sudija koji takođe rade u Osnovnom sudu u Lebanu. Vi ćete se sigurno setiti sudija, ali ću reći zbog javnosti da je Osnovni sud u Lebanu 2016. godine dobio priznanje od strane Visokog saveta sudstva za povećanje broja rešenih starih predmeta. To govori kako o stanju Osnovnog suda u Lebanu, odnosno da tamo rade časni i pošteni ljudi, tako i u ostalim sudovima u Srbiji, a to nam jasno pokazuje da stvari idu nabolje.Što se tiče kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ne bih ulazio u detalje upravo zbog ovoga što sam rekao da vam verujem, a verujem i da će u danu za glasanje moje kolege podržati vaš predlog.Na samom kraju iskoristiću priliku da citiram sudijsku molitvu i da na taj način uputim poruku svim sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a ona glasi ovako:

Od moje odluke zavisi sudbina mnogih života. Svi su podložni od rođenja do smrti zakonu koji ja predstavljam, pravdi koju značim. Kada jednoga dana konačno padnem i tada se kao krivac pojavim pred tvojom uzvišenošću, prisutnošću, za poslednji sud pogledaj me sa milošću i izreci Gospode presudu svoju. Sudi mi kao Bog, ja sam sudio kao čovek“.Dakle, moja poruka za svakog sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, pa onih koji to već jesu – sudite časno, sudite pošteno, sudite objektivno i nepristrasno i sudite kao čovek. Zahvaljujem se svima.

ja ću danas govoriti o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za Osnovni sud u Kraljevu, Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni sud u Aleksincu, Osnovni sud u Somboru, Osnovni sud u Novom Pazaru, Osnovni sud u Užicu i Osnovni sud u Požarevcu.Naime, 37 kandidata je. Ja bih samo rekla, uvek to govorim pa da se zna, da na predlog Visokog saveta sudstva mi ovde samo glasamo sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. To je jako važno, jer postoji dosta insinuacija od raznoraznih sudija upućenih na adresu državnog vrha, naravno, odnosi se na premijerku i našeg uvaženog predsednika gospodina Aleksandra Vučića, jer jedan od sudija uporno govori, a to je sudija Majić, da Vučić bira svoje sudije. Molim vas, to je najveća glupost koju sam ikad u životu čula. Gospodin predsednik Republike Republike Srbije se bavi izuzetno važnim stvarima u životu. Bavi se državničkom politikom, nema veze sa sudijama, niti bira. Znači, Visoki savet sudstva po predlogu, daje nam predlog, a mi samo glasamo o ovome, da se zna.Isti zna.Isti taj koji je pun insinuacija, ružnih reči što se naše države tiče, jedne jedine, najlepše na svetu, a to je Republika Srbija, pokazali smo koliko vredimo i kao ljudi i kao empate što se tiče našeg okruženja, kada su vakcine i sve ostalo u pitanju, reč jednu nije rekao protiv ovog blogera, za čoveka koji se non-stop pojavljuje na TV-u i daje izjave. U redu je da se pojavljuje, ali kada ima šta da kaže. Uglavnom nema šta da kaže, nego promoviše sebe. Ja sam čula da će se prijaviti, da će se kandidovati za predsednika. To bi bilo fenomenalno, da vidimo koliko će taj gospodin bloger, koji je preskočio jednu instancu, naime, on je bio sudija Osnovnog suda, pa je, pošto je imao partijsku knjižicu DOS-a, preleteo brzinom svetlosti i došao do Apelacionog suda i, zamislite, ni manje ni više nego je radio na smo kod ratnih zločina, treba reći da je isti taj oslobodio 11 krvoloka odnosno zločinaca OVK koji su 1999. godine, od juna pa do decembra, mučili i ubili 80 civila u jednoj zgradi u Gnjilanu, u podrumu, ali takođe zarobili 280 ljudi. Znači, mučili, silovali. E, tu je gospodin Majić oslobodio krivice. Trebalo je da dobiju 116 godina zatvora, a on ih je oslobodio, pa vi vidite šta može da se desi u pravosuđu.Pravosuđa je nezavisna grana vlasti i kao takva sve sudije treba da budu poštene, dostojanstvene, časne. Ja sam sigurna, i uvek to govorim, da je 98% takvih. Uvek postoje kukolji.Kad smo kod kukolja, da ne kažem ja da imam nešto lično protiv ovog gospodina, čovek me uopšte ne interesuje, nego ću vam pročitati šta kažu iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Naime, oni su uputili jedno otvoreno pismo sudiji Apelacionog suda, gospodinu Miodragu Majiću, u kome žele ovom vrhunskom sudiji, kako on sebe naziva, pod znakom upitnika, kako sam sebe predstavlja u javnosti, da skrene pažnju da probleme sa svojim super egom i samoreklamom ostavi za sebe, kao i da u tom svakodnevnom isticanju svog besprekornog rada, lepo je što čovek misli to o sebi, masa nas ne misli tako, uostalom, ove zločince je pustio iz zatvora i tu više nemam šta da dodam, nastaviću o njemu nešto drugačije ja, ali da vidimo šta sad kaže Udruženje sudija – Treba da izostavi uvrede na račun svojih kolega, drugih sudija. Dozvolićete, kaže Udruženje sudija i tužilaca, da među nekoliko hiljada nosilaca pravosudnih funkcija ove države, postoji još mislećih ljudi koji iz dana u dan hvataju se u koštac sa svojim poslom, rešavaju probleme građana u fer i zakonitim sudskim postupcima i za razliku od onih koje vi poznajete ili prepoznajete, misle na gospodina Majića, ne čekaju mig ni sa vrha, ni sa strane, da im kažu kako da sude.Setimo se samo, nažalost, bilo – ne ponovilo se, da su pojedini tajkuni imali i svog sudiju i svog tužioca.

i razmislite da ostale sudije i tužioci svoj posao shvataju daleko ozbiljnije od vaših ilustracija. I dok vi pišete basne, drugi pišu presude. Nemojte omalovažavati i klevetati celu struku radi stilske figure, jer ti ljudi od primanja koja ostvaruju od sudijske i tužilačke plate žive i drugih prihoda nemaju“.Zašto je ovo jako važno? Zato što gospodin Majić živi na račun države, ali ima i nevladinu organizaciju preko koje idu i projekti, pa se zarađuju parice. O tome smo već govorili. Idemo dalje, ali ovo sad govore njegove kolege. Oni rade za platu samo od svoje države: „Takvim kontinuiranim vređanjem kolega i čitave profesije, urušavate poverenje građana u pravosuđe i na samo vama svojstven način pozivate na nepoštovanje zakona, institucija i vladavine prava“. „Obraćamo vam se“, kaže Udruženje sudija i tužilaca, „sa molbom da svoje probleme sa super ego frustracijama i neopisivom potrebom za samopromocijom uokvirite između korica vaših sadašnjih i budućih knjiga, zadržite ih na pozorišnim daskama u predstavama u kojima glumite, u beskrajnom prostoru internet sveta u kome virtuelno živi vaš lik, koga se svesrdno trudite da predstavite kao poslednjeg zaštitnika posrnulog pravosuđa“.Možete misliti, on priča o posrnulom pravosuđu, on, koji je 2009. godine otpustio

na posao, te časne, normalne ljude. A znate zašto su dobili otkaz? Samo zato što nisu bili podobni, nisu imali partijsku knjižicu DOS-a. Ljudi, sada nema partijskih knjižica. Pravosuđe je nezavisna grana vlasti i kao takva mora da ostane. Pošteno, dostojanstveno, časno treba suditi u ime naroda. Kraj. Ne postoje partijske knjižice.Ljudi, kolega Majiću, kažu, iz Udruženja, ljudi profesionalci, sudije i tužioci, su precrtani sa vama dobro znanih spiskova samo zato što nisu bili podobni. Sramota jedna. Na najflagrantniji način kršen je zakon, a i sam Ustav ove države.Sve vam je to bilo, ili što u pravničkom smislu jednako ukazuje na krivicu, moralo biti poznato, ali ste ćutali. Niste pisali, gospodine Majiću. Niste se slikali. Niste tvitovali. Niste blogovali. Ništa niste radili. Pa ipak, poleteli ste. Poleteli ste naglo, poleteli ste od sudije Osnovnog suda do Apelacije.Podsećamo vas na vaše reči da se svaka vlast trudi da za svog mandata da najviše i da na najodgovornije pozicije postavi ljude koji su po njenom ukusu i meri i tako sebi obezbedi branu od zakona, to ste vi rekli, i u periodu kada njihova vladavina prođe. Da li je to razlog iz kog ste vi, uvaženi kolega Majiću, sa mesta opštinskog sudije, sa svojih tada 40 godina života i devet godina sudijskog staža, izabrani za sudiju Apelacionog suda? Mnogo nelogičnosti, nenormalnosti, ali, bože moj, bilo – ne ponovilo se.Nije vam dugo trebalo, gospodine Majiću - kažu iz Udruženja - da spoljnim dugom i zaduženjima, istomišljenicima, osmislite način da pokušate da diskreditujete svakog ko bi vam mogao pokvariti planove i poljuljati temelje vašeg malog, moćnog carstva. Počeli ste da klevetate. Počeli ste, ili bolje reći, nastavili da svoju državu i kolege koji su se drznuli da misle drugačije klevetate i u inostranstvu. Sramota jedna. To je odraz slabosti, nemira i panike. Više smo od vas očekivali. Sve to kažu gospoda iz Udruženja.Ja samo moram da napomenem da je taj isti Majić, sećate se kad smo doneli Tijanin zakon, bio protiv tog zakona, odnosno mi smo tada doneli izmene i dopune Krivičnog zakona kojim se propisuje doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta. Gospodin je bio jako nezadovoljan, on misli da treba da se silovatelj socijalizuje. Ja mislim isto, ali ne na način koji on misli.Takođe, sem ove Gnjilanske grupe, on je doneo presudu, setite se samo, to je bila presuda u vezi romske devojčice, devojčica je imala 13 godina, bila je silovana, nažalost i zatrudnela je, dete ima traumu za čitav život, a njegova presuda je glasila, da je u stvari objašnjenje ide da je to deo folklora, odnosno da je to kulturno-etnološko nasleđe. Sramota jedna, sram ga bilo.Sudije koje se birate, molim vas, da radite časno i pošteno. Nikakve partijske knjižice nisu dozvoljene, radite u ime naroda. Zahvaljujem na pažnji.

smo u političkom životu naše države navikli već godinama da jedan deo opozicije i njihovih veoma moćnih medija kreiraju jednu negativnu atmosferu u našoj zemlji koja bi valjda trebalo da nam kaže da je nasilje nešto što je sasvim legitimno za rešavanje političkih problema i nesuglasica i da je nasilje jedna od načina na koji bi trebalo ti problemi da se rešavaju.Kampanja, kao što smo mnogo puta već pričali i u ovom parlamentu, traje godinama, ona se ogleda na različite načine, pre svega kroz konstantnu satanizaciju i dehumanizaciju predsednika Srbije i cele njegove porodice, do kreiranja jedne jako negativne kampanje prema državi Srbiji gde opozicioni političari gde god se pojave, bilo u našoj državi, bilo u svetu, sve najgore govore o svojoj zemlji. U koju god ambasadu da odu, oni to isto rade i kada daju neku izjavu za neki mediji u regionu, takođe sve najgore govore o svojoj državi.Pokušavaju da ulove, nekog evropskog parlamentarca, kome Srbija nije baš preterano draga, pa da on u njihovo ime, u različitim evropskim institucijama, takođe sve najgore govori o državi Srbiji, a kada se na primer dese neke lepe stvari, kada otvaramo neki autoput, kada nam je ekonomija najbolja u Evropi, ili kada najbolje napredujemo sa procesom vakcinacije, u čitavoj Evropi. Onda paralelno sa tim, uvek možete videti na desetine izmišljenih afera i negativnih vesti, koje se vrte na njihovim televizijama, sve sa ciljem da se bilo šta pozitivno, što se u našoj zemlji dogodi, da se to na neki način poništi.Videli smo u poslednje vreme i pretnje lustracijom, čak i običnim građanima Srbije, koji glasaju za SNS, pa se njima šalje poruka, šta će da rade kada sve ovo prođe, ili da će posle njihovog dolaska na vlast, jedino moći klozete da čiste.To je sve ono na šta jesmo navikli, ali ono na šta nismo navikli, ili na šta ne bi trebali da se navikavamo, što nije bio deo političkog života u Srbiji, prethodnih godina, jeste kada se sve to što sam nabrojao, radi neko ko je predstavnik pravosudnog sistema Srbije, odnosno deo pravosudnog sistema Srbije.Pravosudni sistem je tu da svakom građaninu garantuje lična prava, slobode, bezbednost, pravnu sigurnost, i kada neko ko je sudija Apelacionog suda, naravno govorim o gospodinu Majiću, da jednu izjavu, u kojoj on kaže, da smo došli do ivice iza koje ide nasilje. Kada dođemo do ovakve debate u Skupštini, došli smo do ivice iza koje ide nasilje.Dakle, izjava koju on, praktično nasilje najavljuje, ili šalje poruku da je to nešto što je sasvim normalno, eto njemu se, recimo ne sviđa šta ja pričam, u Narodnoj skupštini Republike Srbije i on smatra da je sasvim legitimno da iza toga nastupi neko nasilje.Dakle, kada ovo radi neko ko je deo pravosudnog sistema Srbije, onda je to jako poražavajuće. Ovo je toliko velika sramota, da bi bilo skandalozno da je ovako nešto izjavio neki portir, nekog opštinskog suda u Srbiji, a kamoli sudija Apelacionog suda.Pa, onda on čak nastavlja, ovo nije bilo dovoljno, pa hoće dodatno ocrni svoju zemlju, pa kaže, da nažalost u ovoj zemlji nije retko da ljudi nestaju, samo zato što je neko upro prstom u njih.Bez ikakvog dokaza, bez ikakve presude, gazeći sve pravne postulate, pretpostavke, nevinost i sve ono što ne bi smeo nikada da radi, potpuno paušalno, govori da je u našoj zemlji normalno da neko uperi samo prstom u nekoga, i taj neko je nestao.Dakle, nestao.Dakle, bez ikakvih argumenata, samo sa ciljem da se u što većoj meri ocrni država Srbija, predstavi na najnegativniji mogući način, i opet ono što sam rekao na početku, da se stvori atmosfera u kojoj je u takvoj državi apsolutno sve dozvoljeno, pa i da se bavite nasiljem.Nisam nikada, do sada govorio o aktivnostima i radu gospodina Majića, ali posle ovakvih skandaloznih izjava, u kojima se on najprizemniji, najtabloidniji mogući način bavi politikom, izgovarajući notorne laži i ordinarne gluposti, morao sam to da prokomentarišem, i zaista mislim da bi bilo krajnje ispravno, da ako je čoveku iz nekog razloga dosadilo da se bavi svojim poslom, dosadilo da bude sudija, da je sasvim legitimno da taj posao napusti i da se bavi politikom, ako to želi.Mi smo ovde, godinama ukazivali na, recimo slučaj bivšeg zaštitnika građana, Saše Jankovića, koji je neke slične stvari radio, tj. nije radio svoj posao, nego je državnu funkciju i resurse koristio za neku ličnu kampanju.Stalno su nas optuživali kako mi vodimo hajku protiv njega, kako ga nešto ne volimo, crtamo mu metu, i onda je prošlo neko vreme i pokazalo se da sve što smo govorili, da smo bili apsolutno u pravu, dakle da je čitav njegov rad, čitav njegov posao bio sveden na to da isključivo gradi neku svoju buduću političku karijeru.Dakle, to je nešto što apsolutno ne opravdavam i mislim da je legitimno, ako želi da se bavi politikom da sve ovo što je on rekao ne bi bilo uopšte bitno, niti bi bilo ko od nas to komentarisao, da je to rekao neki običan političar, pojedinac, ali kada tako skandalozne izjave kaže neko, ko se nalazi na takvoj funkciji, onda je to nešto što ne može da prođe bez komentara.I ono što ljudi treba da znaju, a što je jako važno da nije ta izjava došla slučajno, da neko ne misli da je to bilo spontano da je njemu palo na pamet, ono što sam rekao na početku, to je deo jedne veoma dobro organizovane kampanje u kojoj učestvuje veliki broj ljudi, koja traje godinama, u kojoj učestvuju i političari i mediji, kao što vidimo i mnogi pojedinci, na žalost, pojedinci koji bi trebalo da rade neki sasvim drugi posao, i sve to što je izrečeno, rečeno je sa jasnim ciljem, jasnom namerom i veoma dobro koordinisano tako da kada recimo Dragan Đilas ne želi da kaže nešto lično, jer smatra da je previše prljavo da bi on to rekao, onda on zaduži nekoga ko će to umesto njega da kaže i opet ponavljam, da je to rekao neko nebitan, to ne bi bilo sporno, ali kada to govori neko ko je deo pravosudnog sistema, to je apsolutna sramota.Ima još jedna stvar, ima tu jedne veoma izražene potrebe, da se po svaku cenu skrene pažnja na sebe, a kada to hoćete da uradite, onda imate dve opcije ili da kažete i uradite nešto mnogo pametno ili da kažete i uradite nešto što je mnogo glupo i skandalozno i neprihvatljivo.Mislim da u slučaju gospodina Majića, ne moram da naglašavam na koju je on stranu prevagnuo. Zahvaljujem. Hvala.Narodna poslanica sa lepim prezimenom, Milica Dačić.

Pantiću.Dozvolićete mi da prvo čestitam gospođi Jasmini Vasović, izbor za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, i da joj poželim istrajnost i doslednost i ne pristrasnost u donošenju pravnih i ispravnih odluka za naš pravosudni sistem.Vrhovni kasacioni sud odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima, obezbeđuje jednakost stranaka u postupku, ali i jedinstvenu primenu prava u svim sudovima širom naše zemlje.Zato je na gospođi Vasović, ne tako mali teret, kao prvoj među jednakima, a svakako da imamo u vidu i doprinos koji od nje očekujemo u borbi protiv korupcije i naravno da u skladu sa danas položenom zakletvom, služi isključivo istini i pravdi.Kada govorimo o današnjoj tački dnevnog reda, o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i njih, baš kao i moje kolege u Narodnoj Skupštini, mislim da ne treba podsećati na onu čuvenu pravnu normu iz Dušanovog zakonika – sve sudije da sude po Zakonu, a ne po strahu, od carstva mi. U koju je na jezgrovit i nedvosmislen način definisana nezavisnost pravosuđa u Srba u 14. veku, dakle 1349. godine.Šesto godina kasnije, tačnije 2009. godine, u srpskom pravosuđu dogodila se katastrofalna reforma koja je građane Srbije koštala 44 miliona evra, a u koju je 836 sudija i 75 zamenika tužilaca, preko noći ostalo bez posla.Prisetimo se samo da su oni 18. decembra 2009. godine, saznali da nisu na spiskovima u novoj mreži sudova iako im je Ustav garantovao stalnost sudijske funkcije.Podsetimo

i svakako je zato pokazatelj nedavna sudska presuda, doneta na štetu predsednika Aleksandra Vučića.Dakle o stručnosti osposobljenosti i dostojnosti kolega čije smo biografije mogli pročitati iz dostavljenog materijala, vodio je računa VSS i mi ovde svakako nećemo ulaziti u sadržinu istih.Treba istih.Treba još jednom naglasiti da sudije presude donose u ime naroda. Da podsetim sve one koji su završili Pravni fakultet, da mi na prvoj godini fakulteta svakako učimo o Monteskjevom duhu zakona u kome je utemeljeno načelo podele vlasti.Dodala bih da ozbiljna diskusija koju vodimo u ovom parlamentu, mehanizmi parlamentarizma koji se primenjuju, kao što je institut poslaničkih pitanja, nedavno primenjeni i institut autentičnog tumačenja, sve su to pokazatelji da ovaj saziv parlamenta ozbiljno i odgovorno radi svoj

se u svetu vodi pravi rat između velikih sila za nabavku vakcina, Srbija u vakcinaciji i imunizaciji svog stanovništva prednjači. Zato se moramo posebno zahvaliti našim prijateljima iz sveta, posebno Kini sa kojim je prijateljstvo poslednjih godina čvrsto gradio Aleksandar Vučić.Bili smo svi svedoci da su sva tri prethodna meseca konstantno o uspešnoj vakcinaciji, revakcinaciji pisali i izveštavali i evropski i svetski mediji, a da su uspeh Srbije pohvalili i o njemu govorili i pojedini svetski lideri.Srbija

od kojih 1.170.000 je revakcinisano.Moje mišljenje je da je sticanje kolektivnog imuniteta jedini ispravan odgovor na pandemiju. Zato apelujem na sve građane da se vakcinišu, jer time spašavamo naše živote i našu budućnost.S druge strane, nisu samo ulaganja u zdravstveni sistem doprinela bržem spasavanju ljudskih života. Kolima hitne pomoći se nekada iz Čačka, iz koga ja dolazim, do Beograda u ustanove tercijarne zdravstvene zaštite stizalo za dva, dva Danas auto-putem „Miloš Veliki“ to vreme je smanjeno na nešto manje od jednog časa, što je još jedan benefit, blagosloveni benefit izgradnje i stavljanja u funkciju auto-puta, i to ne samo za moj grad, nego za sve gradove i lokalne samouprave duž auto-puta „Miloš Veliki“.Dakle, da zaključim, jedinstvena primena prava i jednak zakon za sve na koje se odnosi su jedan od postulata politike Srpske napredne stranke, a tom postulatu doprinos treba da daju i sudije koje danas biramo.U danu za glasanje, ja ću svakako podržati ovaj Predlog.Zahvaljujem.

sudija koji se po prvi put biraju na sudijsku funkciju. Hoću odmah na početku da istaknem da je postupak sproveden u skladu sa zakonom i na jedan jasan, vidljiv, transparentan način.Upravo način.Upravo su nosioci sudijske funkcije ti koji imaju za cilj da štite i da zaštite prava i slobode svih građana Republike Srbije, naravno u skladu sa Ustavom i sa zakonom.Kada govorimo o Predlogu odluke o izboru sudija, kada govorimo o srpskom pravosuđu, neophodno je da tu temu sagledamo i kroz prizmu svega onoga što se u srpskom pravosuđu događalo u periodu od 2000. godine do 2012. godine, jer na taj način možemo uspešno da lociramo koren problema i da na jedan efikasan način pristupimo rešavanju postojećih problema u sistemu i u oblasti pravosuđa, što Srpska napredna stranka radi i u svim drugim oblastima društvenog života za korist, interes i za dobrobit svih građana Republike Srbije.Očekivanje i nada polagane u promene koje su se dogodile 2000. godine, su apsolutno izneverene u odnosu na sve ono što su obećavali pripadnici bivšeg režima, a obećavali su da će raditi na jačanju vladavine prava, da će raditi na jačanju demokratije, da će osnažiti srpske institucije. Uradili su sve potpuno suprotno i drugačije od toga, jer su uspeli da dovedu zemlju na rub ekonomske i političke katastrofe.To možemo da vidimo kako je urađeno konkretno kroz reformu pravosuđa koja se dogodila posle 2008. godine, u Srbiji. Jer, ta i takva reforma pravosuđa građana Republike Srbije je koštala 44 miliona evra.Jedno evra.Jedno je jasno, a to je da su nosioce sudijskih funkcija u tom periodu birali na opštinskim odborima Demokratske stranke i da su im lični interesi bili iznad svake politike i iznad interesa građana Republike Srbije. Danak takvih reformi, građani Srbije i srpsko pravosuđe plaća danas i u finansijskom i u stručnom smislu.Mislim smislu.Mislim da u Srbiji nema pravnika koji tragediju takve reforme u oblasti pravosuđa nije u tom trenutku definisao i shvatio kao tragediju čitave profesije.Tada se događalo nešto što se u istoriji pravosuđa nije nigde događalo, a to je da su na sudijske funkcije imenovali i sudije koje su, nažalost, preminuli, a onda je Nata Mesarović istupala i tvrdila da su oni svakog sudiju podobno proverili, i verovatno je referenca za sudijsku funkciju u tom trenutku bila samo isključivo to da posedujete člansku kartu Demokratske stranke.Čak je i Evropska unija reformu pravosuđa u Srbiji u tom trenutku ocenila kao katastrofalno sprovedenu reformu. Dobro je da građani Republike Srbije ne zaboravljaju sva njihova politička nedela pripadnika bivšeg režima, ta nedela koja su imali u periodu od 2000. do 2012. godine, jer znaju građani Srbije vrlo dobro da kada neko pokušava da uništi pravosuđe, kada neko uništava vojsku, što su upravo oni radili, kada neko uništava policiju, da se taj svojski trud, kao što su se i oni trudili da unište Srbiju.Ništa iz svega toga nisu naučili, nikakvu pouku iz svega toga nisu izvukli. Dan danas nemaju nikakav plan, nemaju nikakav program, nikakvu politiku, već je ostala samo patološka mržnja prema Aleksandru Vučiću, prema Srpskoj naprednoj stranci i patološka želja da nastave da rade ono što su radili do 2012. godine, a to je da otvaraju tajne račune širom sveta i da kradu i pljačkaju državne resurse i da otimaju novac građana Republike Srbije.Tu je suštinska razlika između nas iz Srpske napredne stranke i između pripadnika bivšeg režima, zato što smo mi ti koji smo uspeli da i da uradimo mnogo na jačanju vladavine prava, uspeli smo da osnažimo našu ekonomiju i mi smo ti koji se adekvatno i efikasno bore za zaštitu vitalnih državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije. To je politika koju sprovodi Srpska napredna stranka i to je politika koju ćemo nastaviti da sprovodimo u budućnosti.Vidim da se upiru nedeljama unazad da pokušaju da dokažu građanima Srbije da nije istina ono što jeste istina, a to je da su iz Srbije izneli desetine miliona evra i skladištili taj novac na tajne račune svuda po svetu.Konačno je došlo vreme da se građani Srbije upoznaju sa istinom o tome kako su pripadnici bivšeg režima vodili ovu zemlju u trenucima kada je pola miliona ljudi ostajalo bez posla, da se uvere u sva politička nedela Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i lidera bivšeg režima, i da vidimo kako su i na koji način koristili svoje političke funkcije kako bi stekli neverovatno bogatstvo i kako je to moguće.Pokazuje se da je istina ono što smo mi govorili u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a to je da Dragan Đilas u politiku nije ušao kao bogat čovek, ali da u jednom trenutku iz politike izlazi kao neverovatno bogat čovek. Sada kada smo mi uredili državu, kada smo uspeli da konsolidujemo javne finansije u ovoj zemlji, sada opet hoće da se vrate na vlast i to bez izbora, iako su svesni da i građani na izborima neće i da nastave da rade ono što su radili, a to je da pljačkaju državne resurse, imovinu i novac Srbije.Neverovatan je strah i panika koja je proizvedena u tom delu bojkot opozicije i pripadnika bivšeg režima od najvažnijeg zakona koji smo mi usvojili i doneli u ovom sazivu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a to je Zakon o o poreklu imovine i hoću da iskoristim priliku da pozovem sve nadležne institucije, sve sudije da rade na tome da građani saznaju punu istinu o političkim, poslovnim i finansijskim malverzacijama pripadnika bivšeg režima, jednostavno i mi nastavimo kao narodni poslanici da građanima Srbije, pre svega, bez obzira da li je neko finansijski ili medijski moćan, govorimo istinu o svim njihovim političkim, poslovnim i finansijskim malverzacijama i da ne dozvolimo na taj način da opet razni Đilasi, Jeremići, Tadići zasednu na grbaču ove zemlje i ovog naroda, jer u tom trenutku od Srbije, jednostavno, neće ostati ništa.Za razliku od njih, mi iz Srpske napredne stranke imamo rezultate. Od 2012. godine otvorili smo više od 700.000 novih radnih mesta i to je ono što građani Srbije vide. Oni vide te rezultate. Mi ćemo nastaviti da se borimo za to da omogućimo građanima ono što oni, pre svega, zaslužuju, a to je još bolji životni standard.Za kraj hoću da istaknem da je važno da građani Srbije nastave da pružaju poverenje i daju podršku politici koju sprovodi Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer mi naprednjaci imamo i te kako energije, volje, želje i htenja da se borimo da Srbija nastavi da ide nezaustavljivo napred.Zahvaljujem. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine Pantiću, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

i koja mora biti ostvarena. Naravno, u cilju ostvarenja vladavine prava i te kako značajnu funkciju ima pravosuđe, odnosno sudije.Danas je na dnevnom redu Predlog Visokog saveta sudstva za izbor sudija koji se prvi put biraju za sudijsku funkciju. U pitanju je 37 kandidata za osnovne sudove u sedam gradova, odnosno u sedam gradova, odnosno opština.Najpre moram da kažem da je u potpunosti ispoštovana procedura, da je u potpunosti ispoštovan Ustav i zakon i da je Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom i Ustavom, dao predlog Narodnoj skupštini za izbor 37 kandidata, dostavljajući i opširne biografije za svakog kandidata pojedinačno.Ono što najpre želim da istaknem to je da sudije koje se prvi put biraju na ovu sudijsku funkciju i koje u danu u danu za glasanje budu izabrane časno, odgovorno i pošteno obavljaju sudijsku dužnost i sudijsku funkciju, jer je to odgovorna jer je to odgovorna i vrlo ozbiljna funkcija, da nepristrasno i objektivno sude, da budu nezavisni od svakog pritiska ili uticaja, ali da ne budu nezavisni od zakona i Ustava, jer svoje presude donose u ime naroda.Nadam se da će poštovati osnovna načela, i načela efikasnosti, i načela ekonomičnosti i načela suđenja u razumnom roku, jer je to svakako u interesu građana Republike Srbije kako bi povratili poverenje u sudstvo i kako bi, naravno, pravda bila u nekom razumnom roku zadovoljena.Ono što takođe moram da istaknem to je da na ovaj način se jačaju i ljudski resursi u pravosudnim institucijama, odnosno sudovima i da će sudije po najboljem znanju i umeću, a u skladu sa zakonom i Ustavom, postupati po svakom predmetu i donositi svoje odluke.Ovom prilikom ne mogu a da ne pomenem šta je bilo do 2009. godine, odnosno ne mogu ada ne pomenem rušitelje svega što je postojalo u Srbiji, a pre svega institucija sistema, a među njima, naravno, tu je i pravosuđe, kako su ga i na koji način rušili.Moje kolege su već iznele da je samo u jednom danu hiljadu sudija i tužilaca ostalo bez posla i to samo što nisu ispunjavali jedan, jedini kriterijum, a to je pripadnost Demokratskoj stranci. Naravno da su rušitelji Srbije oličeni u liku i nedelima Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, sve ono što su radili, radili protivzakonito i protivustavno. Zato je Ustavni sud Republike Srbije doneo odluku da postupak reizbora sudija nije urađen u skladu sa zakonom, nije urađen u skladu sa Ustavom. Sudije su vraćene i tužioci, ali to je koštalo građane Republike Srbije 44 miliona evra. Ta bahatost rušitelja žutog, tajkunskog preduzeća i žute hobotnice

u vreme vršenja vlasti žutog tajkunskog preduzeća ostavile su tri i po miliona nerešenih predmeta. Sem toga, žuto tajkunsko preduzeće, sem seče sudija i tužilaca, napravilo je katastrofalnu mrežu sudova, mnoge sudove izmestilo, napravilo sudske jedinice i na taj način dostupnost pravde građanima učinila toliko dalekim da je, na primer, iz opštine Priboj, iz koje ja dolazim, izmešten opštinski sud u Prijepolje, pa su građani koji usput neki od njih i četiri puta prelaze državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, morali do najbližeg suda da pređu 60 kilometara kako bi kako bi ostvarili svoju pravdu, odnosno kako bi se pojavili pred sudom.Sem što nisu mislili za građane, učesnike u sudskim postupcima, oni nisu mislili ni o sudijama, tužiocima, administrativnim radnicima koji su kroz mrežu sudova morali da odlaze u druge gradove i naravno da se plaćaju putni troškovi svima njima. Ti putni troškovi nekim od njih, a to su administrativni radnici, bili su mesečno gotovo duplo veći od plata koju su oni primali. Tako je žuto tajkunsko preduzeće kroz mrežu sudova racionalizovalo tobož sudove. Naravno, sve to Srpska napredna stranka ispravila je dolaskom na vlast 2012. godine. Godine kada je ministar pravde bio Nikola Selaković, osnovana je nova mreža sudova i mnogi sudovi vraćeni su tamo gde su u stvari postojali do dolaska na vlast rušitelji, a oni su, bogami, trajali dugo – čitavih 12 godina.Ti rušitelji sudovi su od 138 osnovnih sudova sveli na 34 osnovna suda. Toliko o njihovoj brizi o građanima.Da o građanima.Da žutog tajkuna Dragana Đilasa apsolutno nisu interesovali građani, niti zadovoljenje njihovih potreba kako pred sudom, tako i pred drugim institucijama, govori u prilog tome i podatak da je u njihovo vreme u Republici Srbiji postojalo najmanje 30 hiljada pravno nevidljivih lica. Uglavnom su oni bili Romi.Šta to znači pravno nevidljiva lica? To znači da ta lica nisu bila upisana u matične knjige rođenih i da su prema tim licima na najgrublji mogući način rušena njihova osnovna ljudska prava, kao što su pravo na rođenje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na rad. Znači, neprikosnovena ljudska prava na najgrublji mogući način kršena su, jer Draganu Đilasu apsolutno nije bilo stalo ni do jednog građanina, a posebno ne do Roma. Sam je priznao da ih je prinudno raseljavao, ne radi njih, i trpao u limene kontejnere, nego radi lokacije.Naravno, da dolaskom SNS i ovu nepravdu, i na kraju i na kraju krajeva, kršenje osnovnih ljudskih prava Roma smo ispravili donoseći zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i najveći broj ovih građana danas je upisan u matične knjige rođenih i po osnovu toga ostvaruje sva druga prava i jednaki su pred zakonom, kao i svi drugi građani.Naravno, da rušitelji pravosuđa u Srbiji oličeni u liku, radu, delanju Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića i drugih apsolutno nisu obraćali ni pažnju u kakvim uslovima rade sudije, i uopšte u kakvom je stanju infrastruktura.Moram da napomenem da je od dolaska SNS do danas urađeno više nego u zadnjih 70 godina kada je u pitanju infrastruktura. Najveća pravosudna institucija i ponos

ima 105 sudnica i nalazi se na jednom mestu.U Zlatiborskom okrugu izgrađen je potpuno nov Prekršajni sud i Privredni sud. Prekršajni sud i Privredni sud. U opštini Raška, posle 30 godina, izgrađena je prva stambena jedinica, a ta stambena jedinica je upravo zgrada suda. Prema tome, izgradnja infrastrukture i te kako je značajna i sa aspekta povoljnih uslova za rad sudija, ali i sa aspekta građana, jer će sudije moći češće da zakazuju suđenje, a građani će na brži i efikasniji način dolaziti do pravde.Kada je u pitanju pravosudni sistem, kao i svi drugi sistemi koji su od dolaska SNS ojačali, u narednom periodu svakako, a izborom ovih sudija, koji će biti izbrani prvi put na sudijsku funkciju, očekujemo dalje krupne korake u svim mogućim segmentima društva, jer to je politika SNS i to je politika našeg predsednika

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavniče VSS, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja moram da istaknem

Osećam lično zadovoljstvo i sreću što mladi ljudi dobijaju šansu i dobijaju priliku da iskažu sve ono za šta su se školovali i da pokažu da pravo i pravda u našoj zemlji mora važiti za svakog i za sve.Kada govorimo o tome, današnji dan je počeo svečano. Gospođa Jasmina Vasović je podnela zakletvu, predsednica Vrhovnog kasacionog suda. Kako prethodnih dana tako i danas, u trenutku dok je gospođa Vasović podnosila, tj. ovde pred nama svima diskutovala, iznela svoje neke prve impresije i progovorila o nekim temama onako usput, u tom istom trenutku nastavila se kampanja koja se vodila protiv nje prethodnih nekoliko dana i određeni deo ljudi iz iz bivšeg režima DS nastavio je sa atacima i napadima na nju.Gospođa Vasović je i protekle nedelje bila tema napada, pa je tako čak i jedna emisija na jednom mediju pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa bila maltene uprta protiv nje. Imali ste priliku da vidite i da čujete kako troje ljudi u toj emisiji diskutuju, daju svoje ocene, zaključuju, nju na svaki mogući način nipodaštavaju i pokušavaju svaki njen rezultat, uspeh da diskredituju.Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su u toj emisiji učestovali neki ljudi koji se mnogo puta ovde pominju, kao ljudi koji direktno rade protiv politike Vlade Srbije i direktno rade protiv naše zemlje.Ja neću govoriti o jednom sudiji koji je više puta pomenut ovde. Mislim da su moje kolege narodni poslanici dobro, temeljno i detaljno obrazložili sve što se tiče njegovog nečinjenja, ali ne mogu da se ne osvrnem na činjenicu da jedna gospođa Marinika Tepić, koja je na platnom spisku kod Dragana Đilasa, u njegovoj firmi, je i ovu emisiju iskoristili da iznese niz neistina, laži i obmana. Takođe je i ona iskoristila priliku da nešto zameri gospođi Vasović, ali isto tako sam uveren da će u narednom periodu nastaviti sa kampanjom, pa će tako neko i od ovih sudija, koji se danas, čiji se predlozi danas nalaze pred nama, proći kroz toplog zeca pod komandom i naredbom Dragana Đilasa.Kada govorimo o tome da je čitava jedna emisija posvećena blaćenju svakog ko ne misli možda kao oni ili ne radi onako kako bi oni voleli, mislim da je svako u Srbiji toga svestan.Ono što danas posebno zabrinjava građane Srbije jeste činjenica da zaposleni u firmi kod Dragana Đilasa, Marinika Tepić svoj novac opravdava tako što iz dana u dan bira drugu metu koju će napasti i nekakvim lažima, izmišljotinama pokušati da je diskredituje. Njena sledeća žrtva takvog napada jeste i gospodin Selaković. Dakle, već danima imamo organizovanu hajku protiv gospodina Selakovića i to u onom maniru koji su već praktikovali bezbroj puta do sada. Dakle, mantra je apsolutno ista. Kreće se u krug, da li od Jovanjice, pa kada dobiju presudu kakvu su dobili, poput onog Aleksića, da su govorili neistinu i da su lažno optuživali Aleksandra Vučića i Andreja Vučića, onda se prebace na neku drugu temu. Kada se ta tema razbije istinom, nema ni izvini, nema ni priznanja da su slagali, već odu na neku treću i tako u krug. Sada je opet na redu kod njih Savamala i sada je samo drugi čovek meta, a sve kao indirektan napad na predsednika Aleksandra Vučića.Prosto je neverovatno koliko Marinika Tepić preslikano prenosi sve ono što joj zada Dragan Đilas, pa i kada je gospodin Selaković Mariniku Tepić pozvao da zajedno odu na poligraf i da se tamo ustanovi i utvrdi ko govori istinu, a ko laže, gle čuda, ona je krenula stopama Dragana Đilasa, pa na sve pristaje, samo na poligraf ne pristaje. Sada imate situaciju da Dragan Đilas ili Marinika Tepić ili bilo ko, Borko Stefanović, bilo ko iz njihove, nazovi, stranke može da kaže apsolutno svakakvu laž i bilo kakvu neistinu i da se sakriju iza toga – eto, mi znamo da je tako, ali nemamo dokaze i nećemo na poligraf da to dokažemo.Neka građani Srbije sami procene koliko je ovo licemerno i koliko ovo samo dokazuje da kada nemaju nikakav rezultat, ni argument, a bogami ni kada nemaju nikakav program, kao stranka, jedino što im preostaje jeste gola mržnja, nebuloze, izmišljotine i blaćenje ljudi koji su u svakom pogledu i smislu mnogo uspešniji, mnogo pošteni i i mnogo više privrženi našoj zemlji, pa to dokazuju tako što se iz dana u dan bore za napredak i za bolji život kako Srbije, tako i svih njenih građana gde god oni da žive.Kada to dolazi od ljudi koji su za farmu kokošaka u Moroviću tvrdili da je plantaža marihuane, kada to dolazi od Marinike Tepić zbog koje je, zamislite, čak moralo da reaguje Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije, jer je jedan montirani snimak koristila na svom Tviter profilu,

se svodi na to da ako nije Aleksandar Vučić kriv, onda su krivi funkcioneri SNS, pa je tako sva hajka na Nikolu Selakovića. Čini mi se da ovih dana kroz toplog zeca prolazi i Bratislav Gašić, pa ćemo videti sad ko je sledeći, a nigde ni jednog jedinog, pa makar naznake, bilo kakvog dokaza. Sve same laži, nebuloze, izmišljotine i neistine.Vidim da je ovih dana da je ovih dana SNS apsolutno kriva za sve, pa je tako sad Draganu Đilasu krivo što nekakav protest za bolju ekologiju, ili kako to sad već definišu u njegovim medijima ili po društvenim mrežama, nije dao nekakav efekat kakav su želeli

Da li je moguće da vam je bukvalno za sve kriv Aleksandar Vučić? Evo, danas pada kiša, samo očekujem da neko od tih stručnjaka tvituje o tome kako je Aleksandar Vučić kriv i za pljusak u u Beogradu.Poslanicima se ovde meri svaka reč i svaka rečenica, a sada vam smeta samo što je neko govorio istinu, a to je da su na tom protestu učestvovali i predstavnici koalicije ili saveza, više ne znam kako se zovu, predstavnici Demokratske stranke. Da ne bude posle da je slagao Aleksandar Mirković ili neko od funkcionera

toga, razne političke organizacije koje su učestvovale na izborima prošle godine i koje su u političkom životu Srbije takođe su učestvovali na ovom protestu i taj protest prenosili na svojim društvenim mrežama uživo. Isto tako tendenciozno je jedna televizija pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa taj protest prenosila uživo. I ako vi kažete da tu nema politizacije, neka građani procene i ako mi kažete da se samo ticalo ekologije, a gde je kraj vašem licemerstvu kada za tu ekologiju niste uradili ništa, sem one akcije „Očistimo Srbiju“ koja se pretvorila u očistimo budžet, gde ste silne milione proneverili i strpali u svoje džepove. Sada smo krivi mi zato što pričamo istinu pa se nameće pitanje samo - dokle i za šta ćete nas sve još optužiti?Završiću sa tim, ovo što se dešava poslednjih dana kao i sve učestaliji napadi na različite funkcionere

zamaskira afera Dragana Đilasa i to što su građani konačno saznali da u preko 17 zemalja na 53 različita računa ima više od 68 miliona evra narodnog novca, novca svih građana Srbije.Koliko Srbije.Koliko god pokušali da ovakvim lažima sakriju tu temu neće uspeti, jer ćemo na toj barijeri stajati mi, pre svega, narodni poslanici SNS koji ćemo insistirati u ime građana da saznamo kako i na koji način je on taj novac stekao, jer građani zaslužuju da to znaju, zaslužuju da konačno dobiju odgovor i potvrdu da je nemoguće od plate gradonačelnika, direktora nekakve kancelarije i ministra doći do bogatstva od 25 miliona evra samo u nekretninama.Kandidatima nekretninama.Kandidatima i tim divnim ljudima koji se danas nalaze na dnevnom redu hoću samo da poželim mnogo sreće i uspeha, hrabrosti jer će i oni verovatno kao i gospođa Vasović, kao i svako u našoj zemlji ko se samo odgovorno bavi svojim poslom proći kroz jednu vrstu linča. Želim im da ostanu odlučni u svojoj nameri da istraju, da sude po zakonu i da na taj način štite svakog građanina Srbije i da na taj način štite našu zemlju, jer mi drugu zemlju nemamo i neka ne budu iznenađeni da kao i gospodin Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, budu obuhvaćeni nekom budućom krivičnom prijavom Dragana Đilasa samo zato što su postupali po zakonu i samo zato što su slušali slovo zakona i radili po zakonu. Neka ih sve to ne iznenadi i neka ostanu dosledni zakonu i slovu zakona, što je najbitnije, jer će na taj način čuvati ono što je svima nama najsvetije, a to je naša zemlja. Hvala vam i živela Srbija.

radni deo Narodne skupštine započeo jednim svečanim činom, a to je bilo polaganje zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda. To svakako jeste nešto što je lepo, pogotovo ako se i nastavak rada odnosi na debatu i izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i mnogo što šta imamo da kažemo i o tome kakva sve iskušenja čekaju sudije kada budu izabrani, kada budu položili svoju zakletvu i kako moraju mnogo upornosti i hrabrosti da odole svim onim pritiscima koje jedan takav poziv i posao povlači.Trenutno u Srbiji imamo najveći pritisak ne ovde u Narodnoj skupštini prema nosiocima pravosudnih funkcija, ne od Vlade Republike Srbije, ne od predsednika Republike Srbije, to je bilo u nekim vremenima, možda ranijim za vreme bivšeg režima. O tome govori i ona čuvena reforma pravosuđa koju su sprovodili 2008. i 2009. godine. Ovde imamo jedan pritisak i na narodne poslanike i na nosioce pravosudnih i tužilačkih funkcija od tzv. intelektualne elite Republike Srbije. To je ona elita koja nas kao narodne poslanike, Vladu Srbije koju mi biramo i predsednika Srbije koga građani biraju nazivaju krezubom Srbijom.Valjda u tolikom svom samoljublju zaboravljaju da ipak mi znamo nešto pomalo, da nešto po neki put možda i pročitamo za razliku od njih koji su jel te mnogo načitani, mnogo pametniji, mnogo sposobniji, mnogo bolji od nas, pa sa tim malim skromnim znanjem koje uspemo da sakupimo sričući jednu stranicu možda dan ili dva moramo nešto i da priupitamo jedan deo te intelektualne elite.Ponovo smo imali jedan po meni jako ružan komentar o radu Narodne skupštine i izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda u nekoj emisiji gde su ovde i moje kolege dotakli – nema veze, mi smo političari, imaju pravo o nama da pišu i da govore, ali me iznenađuje kada član, odnosno čovek koji je nosilac pravosudne funkcije kaže sledeće u izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda ukazuje na kršenje procedure prilikom izbora predsednika Jasmine Vasović koja je, kako kaže, do sada nezabeležena, pa postavlja pitanje – da li je normalno da ima samo jedan kandidat, pitao je Majić, napominjući da nije samo tu pitanje persone, jer o njoj nemamo podatke, već da je ovo pitanje procedure ko god da je na tom mestu, reče sudija je sudija 2000. godine na predlog JUL-a, nemam ništa protiv, takvo je bilo to vreme. Odbor za pravosuđe je predlagao sudije, Majić je ušao na kvotu JUL-a, predložen, izabran, samo mi nije jasno zašto to krije. Da li zato što sad pripada nekoj drugoj intelektualnoj eliti pa nekako mu je to neugodno? Remeti njegovu biografiju.Znači, on je jedan recidiv jednog dela našeg ustavnog poretka tada, nema potrebe da se stidi da to krije, ali onda ne može da se predstavlja da je nešto pametniji i bolji od nas, nego da je isti kao i mi.Sad mi.Sad pazite, pričamo o proceduri. Jedan deo procedure mene jako interesuje. Drugi put sam ga video u Narodnoj skupštini, od primene ovog Ustava, a to je da je Komisija koja je predložila kandidata, tada kandidata, sada predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sagledala svu dokumentaciju i pribavila mišljenje opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda o kandidatu za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda.Što Majić nije rekao da Nata Mesarević nije imala pribavljeno mišljenje, a u Ustavu Republike Srbije u Zakonu u sudijama piše da je to obavezno. Samo mi smo nepismeni, pa su se nadali da to ne znamo da pročitamo. Nije bilo mišljenja opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, zato što je on svoj rad počeo 1. januara 2010. godine, a Nata Mesarević je izabrana u novembru 2009. godine. I nisam video ovde u Narodnoj skupštini, kad pričamo o proceduri predlog Visokog saveta sudstva, nego je Natu Mesarević predložio Odbor za pravosuđe po starom Ustavu, da vlada kao sudija po novom Ustavu i onda će naravno sudija Majić da kaže - ova procedura koju smo mi sproveli po Ustavu je kršena,

I što se taj papir krije? Sakrili su ga, ne možemo ni dan danas da ga pronađemo, pa će sudija Majić da priča o proceduri.Dalje, isto me tako iznenađuje, ja sam narodni poslanik i u ovoj Skupštini i u ovoj sali, narodni poslanik sam i kad krenem kući. Narodni poslanik sam dok ne dođem u svoj stan. Pa valjda je i sudija nosilac pravosudne funkcije gde god da se nalazi, na bilo kom javnom mestu, i ovde u Narodnoj skupštini i na ulici, i u televizijskoj emisiji i ne može po dva izgovora, jer to je izigravanje, valjda u nadi opet da smo mi krezuba Srbija koja je polupismena.

suda.Ako je tako, zašto je najavljen u toj emisiji „Utisak nedelje“ kao sudija Apelacionog suda? Ne ide i jedno i drugo, jer Miodrag Majić da nije sudija Apelacionog suda ne bi vredeo ništa. I ovako ne vredi baš mnogo, ali ipak je sudija i ja poštujem njegovu sudijsku funkciju, a kako on poštuje svoju sudijsku funkciju, o tome ćemo malo da popričamo.Nisu samo zakoni ti koji određuju šta ko može ili ne može da radi. Mi kao narodni poslanici imamo Poslovnik, imamo Kodeks ponašanja, pa i sudije imaju neki svoj etički kodeks

znači nije ga objavila vlast Aleksandra Vučića i režim Aleksandra Vučića, već prethodni režim. Majić ga je verovatno i pisao, računajući kakvo je imala kakvo je imala poverenje Nata Mesarević u njega, jer on je jako brzo došao do sudije Apelacionog suda, pa se u tom dokumentu između ostalog u članu 2. kaže – sudija u obavljanju sudijske funkcije svojim ponašanjem u sudu i van suda odražava jače poverenje javnosti i stranaka u postupku i nepristrasnost sudija i sudova.Pa

da je zabranjeno političko delovanje sudija – zakonom se uređuje koje su druge funkcije, posao ili privatni interesi spojeni sa sudijskom funkcijom, pa to piše i u stavu 6. člana 2. Etičkog kodeksa – sudija mora da izbegava učešće u političkim aktivnostima koje mogu da ugroze utisak nepristrasnosti. Pa u poslednjem stavu člana 2. kaže se – sudija je dužan da van suda u svojim ličnim odnosima sa pripadnicima pravne profesije izbegava situacije koje bi opravdano mogle da izazovu sumnju u njegovu nepristrasnost,

ili možda više sudija iz apelacionih sudova pošto ih ima više, pa da neke svoje pravne argumente zbog nekog napretka u radu pravosuđa razmeni, ne, ovo je čista politička emisija gde se daju isključivo političke ocene određenih događaja i stvari u Republici Srbiji. Ništa drugo.Da bi pokazao kakav sve besmisao sprovodi sudija Majić kao sudija Apelacionog suda, moram još jedan deo Etičkog kodeksa

zna.Sudija mora da se uzdržava od nedoličnih postupaka, kao i od postupaka koji mogu narušiti poverenje javnosti u sud. Dobro. Šta ćemo sada sa Majićevom izjavom – pravosuđe u Srbiji funkcioniše u atmosferi preživljavanja i strahu da je u takvim uslovima nemoguće ostvariti funkciju koja je pravosuđu poverena u demokratskom društvu.Nas napadaju da mi narodni poslanici narušavamo samostalnost i nezavisnost sudija, ako pročitate šta rade nosioci pravosudnih funkcija, pokušavaju da stvore nepoverenje kod građana u nosioce pravosudnih funkcija u naše sudove i samim tim i uopšte izbor nas kao narodnih predstavnika.Sudija

Sudija je kao lice izloženo stalnom sudu javnosti, slobodno i svojevoljno prihvata lična ograničenja koja mu nameće sudijska funkcija.Pa, izvinite, Miodrag Majić se polaganjem sudijske zakletve odrekao nekih građanskih prava i postavio sebi ograničenja koja sada ne poštuje, a to je da on daje političke stavove i političke ocene. Kao jedan primer, Srbija je postala zemlja apsurda, ovde komedijaši postavljaju pravila, a od genijalaca prave kriminalce i budale. To je izjavio jedan sudija Apelacionog suda. Samo ne znam ko je ovde komedijaš, na koga je mislio, bolje da je imenovao. Da li je mislio na kolegu Martinovića, na mene, na nekog ovde, na predsednika Vlade, na predsednika Republike, na ministre, možda i na kolegu Marijana Rističevića?Ali, isto tako ne znam da li je za genijalca mislio da je Dragan Đilas? Evo, u toj istoj emisiji Marinika Tepić je branila Đilasa govoreći da mi provlačimo Đilasa kroz blato i pravimo od njega fašistu. To niko nije ovde rekao. To niko ovde nije njega optužio za fašizam, jesam ja Majića optužio za presudu koja je uvod u fašističku ideologiju, ali Đilasa niko nije optužio za fašizam. A, to da je lopina, to jeste i to najgore vrste. Znate, kada neko ima toliko para, ne može da opravda odakle mu taj novac, sigurno nije zarađen i stečen u skladu sa zakonom.Znači, sa zakonom.Znači, bavili su se svim i svačim, od izbora predsednika Vrhovnog kasacionog suda, do toga šta to radi Narodna skupština. Pa isto tako za presude koje smo čitali, nije problem da neko pročita neku presudu iako ne znaju čije su, znači sada se vraćam na onaj početak krezube Srbije koja je sada na vlasti, da mi ne znamo čije su presude.„Oni su tokom izbora prvog sudije u zemlji isključivo govorili samo o meni, i to u prisustvu predstavnika VSS koji bi trebao da štiti sve sudije, ne samo mene“.

svaku presudu koja je napisana, svaki stav Vrhovnog kasacionog suda, pa da dobije tu punu zaštitu koju ima. Još nešto, jako je teško braniti sudiju Majića, zato što ovde govorimo, ne o nekim diskrecionim pravima sudija u sudijskom postupku, nego o materijalnim dokazima i činjenicama koje ne može niko da ospori.Tu se umešala i profesorka Pravnog fakulteta, gde pokušavaju da do kraja unize Narodnu skupštinu, pa na pitanje - da li je normalno da se u Skupštini komentarišu i čitaju sudske presude, Bajović je rekla da je teško napraviti distinkciju gde prestaje sloboda govora, a počinje govor mržnje, naravno da to ne priliči jednom parlamentu, a možda je i bila namera da se ta institucija obesmisli, rekla je ona, napominjući da postoje drugi problemi.Sada

imaju određen stepen javnosti, ne potpunu, a sva druga od parnica, do krivičnih postupaka su javna suđenja. Hoće neko da me ubedi da neka presuda koja je pravosnažna, okončana, ne može da bude predmet debate u Narodnoj skupštini zato što to nekome nije normalno. Ja kažem da taj koji to kaže, nije normalan.Postoji više razloga zašto je to tako, ali jedan od najvažnijih jeste da Narodna skupština donosi zakone po kojima sude sudovi i sudije. Da smo mi ti koji određujemo pravni okviru za rad sudova, ne ulazeći u to kakve će oni presude da donose. Onaj, još jedan važniji razlog je da ukoliko primetimo da naši zakoni koje mi donosimo u nekom delu nisu baš potpuno razumljivi ili ispravni, da budu i promenjeni. Ali, na svaki mogući način pokušaće da od Narodne skupštine naprave nešto što ne predstavlja građane, ili ako predstavlja građane, da je to ona krezuba Srbija i da su oni kulturna elita i intelektualna elita koja je greškom naroda sada na vlasti.Ono najvažnije, ne libe se ni od čega da unize Narodnu skupštinu i narodne poslanike. „Stvorili smo društvo međusobne mržnje, polarizovano do krajnjih granica, a kada dođemo do ovakve debate u Skupštini, došli smo do ivice iza koje ide nasilje“, ocenjuje u „Utisku nedelje“ sudija Apelacionog suda, Miodrag Majić.Sad, znači mi koji nismo pretili nikome, nismo napali nikoga, samo zbog debata koje vodimo kao rezultat imaćemo nasilje. Kao da se kolega Martinović sam sebe udario na sednici odbora, a nije to uradio Boško Obradović. Kao da je sam sebe udario ovde ispred stola predsedavajućeg, a nije to uradio Boško Obradović. Kao da je Marijan Rističević sam sebe udarao ispred Skupštine, a nije to radila klika okupljena oko Boška Obradovića. Kao da je Maja sama sebe napala u svom kabinetu, a nije to uradio Boško Obradović. Kao da smo mi za Ivanjdan pokušavali da upalimo Narodnu skupštinu, a nije klika koju podržava sudija Majić i koju predvodi Dragan Đilas.O kakvom to nasilju oni govore? Jel o onom nasilju jednog tabloida na kome je nacrtana snajperska puška koja je uperena predsedniku u grudi?

kada Brkić poziva da se najmlađem sinu Aleksandra Vučića sudi iako danas ima nešto više od tri godine? Gde je bila ta intelektualna elita kada su narodni poslanici bivšeg režima nosili vešala po Beogradu? Kada su sačekivali svoje nove kolege pejntbol puškama? Jel o tom nasilju Majić mislio?Ne znam o kom drugom bi mogao da misli. Verovatno o tom. Ili pokušava jedan tragičan slučaj bivšeg kolege koji se nije bavio politikom tri godine, neću ime da spominjem zbog poštovanja prema porodici, da jedan takav tragičan slučaj zloupotrebljava u političke svrhe. Ljudi moji, to je morbidno. To je bez ikakvog dostojanstva, to je dno ljudskog dostojanstva. Ne postoji ništa gore, ništa niže u politici. To nije čak ni za politiku. Ali, o tome će da piše Majić, da izaziva sumnju, da plaši ljude.Samo na jedno pitanje koje sam mu postavio ovde nije odgovorio u toj emisiji, samo na jedno.Rekao sam da je u jednom delu bio možda i u pravu, kada je rekao – opasne su veze političara i sudija, ali mi nije odgovorio koliko su opasne veze sudija sa ambasadorima koji su ovde. To kad mi bude odgovorio i da mi da odgovor zašto tako misli i da li je njegova nevladina organizacija finansirana od neke od tih ambasada, e onda možda budem počeo da menjam mišljenje o njemu,

za prvi sudijski mandat i da odgovori na ovo pitanje koliko su opasne veze sudija sa ambasadorima drugih zemalja. Hvala.